остана да чуем становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,

госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители,